розпочинаємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до виступу від Кабінету Міністрів міністра юстиції України Павла Дмитровича Петренка. І, колеги, давайте привітаємо уряд, який присутній у залі, незважаючи на важку бюджетну ніч, і Прем'єр-міністра України Володимира БорисовичаГройсмана. Вітаємо! Це була важка, напружена ніч, але все одно всі в залі і продовжують працювати. Павла Петренко запрошую до трибуни. Будь ласка, до доповіді. Доброго дня, шановні колеги! Щиро вітаю вас з прийняттям надзвичайно важливих вчора законодавчих ініціатив, які підтримують фінансову стабільність країни, прийняття надзвичайно важливого закону для всієї країни – це Закону про державний бюджет. Я б сьогодні в своєму виступі хотів означити ще одну дуже важливу ініціативу, яка стосується мільйонів українців і яка спрямована на забезпечення захисту права власності в нашій державі. Цього тижня в українському парламенті був зареєстрований законопроект 9311, який був розроблений українськими депутатами спільно з урядом і спільно з усією бізнес-спільнотою: з усіма асоціаціями і представниками і і профспілок, і роботодавців. Він спрямований саме на захист права власності і боротьби з рейдерством. Ця ініціатива була розроблена на підставі доручення Президента країни Петра Порошенка, яке він дав два тижні тому назад під час зустрічі з бізнесом. Бізнес констатував, що низка урядових ініціатив, які ми приймали протягом останніх двох років, а саме тих ініціатив, які були спрямовані на дерегуляцію і на захист права власності, і на боротьбу з свавіллям правоохоронних органів, дало свої результати. Нагадаю, що ми спільно з вами прийняли два важливих пакети законів "Маски-шоу стоп", які фактично прибрали ті лазівки, які давали можливість правоохоронцям займатися тиском на бізнес, займатися незаконними обшуками, вилученнями документів, вилученнями фактично майна підприємців. Другий пакет, який був прийнятий, це закони, які були спрямовані на боротьбу з рейдерством, з рейдерством в аграрній сфері. І на сьогоднішній день ми розробили комплексний законопроект, який фактично прибирає ті лазівки, які залишилися для нечистих на руку підприємців, які фактично спрямовували свою діяльність виключно на те, щоб позбавляти українських громадян права власності і майна. Цей законопроект розроблявся протягом двох тижнів, і він є хорошою ознакою відкритості і співпраці українського бізнесу і уряду України. Всі без виключення бізнес-асоціації підтримали законопроект. І я б сьогодні хотів вам розповісти про основні положення цього законопроекту, які ваші колеги депутати парламенту, що стали авторами цього закону, поклали в його основу. Ми вирішуємо 2 великі проблеми. Першу проблему – це фактично прибирання можливості суб'єктивного впливу чи-то реєстраторів, чи-то тих осіб, які мають право на реєстраційні дії в сфері власності на об'єкти власності, і даємо гарантії власнику у фактичному збереженні свого майна І друга велика ініціатива, яка закладена в цьому законі, - це надання сервісів держави для тих громадян, які живуть у найвіддаленіших населених пунктах України. Мова іде про 7 мільйонів українців, які живуть у сільській місцевості і які не мають доступу до нотаріальних послуг, до послуг державних нотаріусів по елементарним, але надзвичайно важливим фактично питанням: по питанням оформлення власності, по питанням оформлення спадщини, по питанням фактично тим, які держава зобов'язана надати кожному громадянину в силу Конституції і законодавства. Ми маємо фактично сумну статистику, що у 122-х районах України, а це третина території України, немає жодного державного і приватного нотаріуса. На цій території проживає близько 7 мільйонів українців. І ці люди, ми провели плідне соціологічне опитування, досвід цих громадян фактично говорить, що величезною проблемою є відсутність доступу до сервісів держави, до елементарних сервісів держави. Я просто наведу декілька прикладів. МістоМаневичі на Волині – відсутні і державний і приватний нотаріуси, більшість жителів району має статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи і відповідні пільги, вони мають їхати майже 300 кілометрів до найближчого державного нотаріуса. І ця проблема триває вже десятиріччями. СелоБережівка, Чернігівська область, люди їздили раніше в Ічню – це 100 кілометрів від Бережівки для того, щоб оформити спадщину чи оформити елементарну довіреність. Державний нотаріус пішов на пенсію, зараз їм треба їхати 250 кілометрів до Черніговадля того, щоби вчинити ту дію, яку держава повинна гарантувати кожному громадянину в будь-якій місцевості, де він проживає. Районний центрСеменівка на Полтавщині – відсутній і державний, і приватний нотаріус. Люди займають черги, і черги складають 8-12 місяців, щоб тільки подати документи на відкриття спадщини. Ця проблема є комплексною по всій країні. Ми приймаємо в даному пакеті законів фактично новацію, яка дає можливість ліквідувати дефіцит державних нотаріусів по сільським територіям. І ми спонукаємо об'єднані територіальні громади, які зараз створюються, щоб вони мали додаткову інституційну спроможність, щоб вони створювали робочі місця і перебирали так само цю функцію на себе для того, щоб людина, яка проживає в об'єднаній територіальній громаді, мала комфортні сервіси від держави за ті податки, які вона платить до місцевого бюджету. Друга ініціатива. Ми проаналізували вартість нотаріальних послуг по таким соціально чутливим речам як спадщина, як оформлення довіреності, як оформлення дарування на сільській будинок бабусею, яка хоче передати онукам все те, що вона заробила за все життя, і побачили, що є дуже глибока несправедливість по ціноутворенню серед приватних нотаріусів. Мало того, що їх немає на цих територіях, ще й вартість цих послуг є надзвичайно завищеною. В цьому законі ми за дорученням Президента прибираємо так званийпсевдоподаток, який стягувався майже 20 років приватними нотаріусами з бізнесу і з громадян – це один відсоток нібито державного мита з усіх правочинів, а насправді жодна копійка з цих коштів не йшла як державне мито, ці кошти йшли в кишені особам, які робили ці сервіси. Ми робимо норму, яка говорить, що вартість нотаріальних послуг у приватного нотаріуса визначається за домовленістю сторін, щоб була конкуренція. Що стосується державних нотаріусів, вони стягують державне мито, яке йде до державного бюджету. Ми говоримо, що для тих категорій громадян, які є соціально незахищені, а це в першу чергу пенсіонери, інваліди, діти-сироти, учасники АТО, сім'ї загиблих, ми встановлюємо соціальну пільгу 50 відсотків від розміру державного мита на ті послуги, які стосуються спадщини, оформлення майна, оформлення довіреності, – ті соціально значимі послуги, які потребують ці громадяни, і встановлюємо верхню планку державного мита 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадянам. Таким чином, ми фактично наближаємо ці послуги до українських громадян, для того, щоб оформлення спадщини чи сільського будинку в Чернігівській області не коштувало 80-100 тисяч гривень поборів, які стягували відповідно ті особи, які є монополістами в цій сфері. Тому ця ініціатива є надзвичайно важлива, надзвичайно соціальна, і вона лягла в основу законопроекту. Тепер повернемося до питань, які стосуються захисту права власності. Ми зібрали з бізнесом всі найкращі напрацювання, які були в парламенті, в різних комітетах. Я тут хочу подякувати і голові аграрного комітету, і голові Комітету Комітету економічної політики Андрію Іванчуку, і Ірині Луценко, і Олександрі Кужель, і багатьом-багатьом депутатам, які долучилися до цього процесу. І в законі ми прописали декілька великих блоків новацій. Перше. Ми позбавляємо права на реєстрацію бізнесу і нерухомості комунальні підприємства. На жаль, коли робилася децентралізація і ми передали ці повноваження місцевим громадам, саме комунальні підприємства, які створюються місцевими громадами, проявили себе як ті, які допускають найбільше порушень в сфері реєстрації. 90 відсотків скарг громадян на незаконні реєстраційні дії, серед яких є дуже багато і рейдерських захоплень, стосуються реєстраторів, які працюють в комунальних підприємствах. Уряд вже на минулому засіданні заборонив філіям комунальних підприємств робити реєстрацію. В законі ми прибираємо комунальні підприємства як суб'єктів реєстрації. На сьогоднішній день фактично тільки місцеві громади, тільки ОТГ, міські ради і райдержадміністрації і нотаріуси будуть мати право продовжувати здійснювати реєстраційні дії. Комунальні підприємства ідуть в минуле. І я переконаний, що ті реєстратори, які вчинили низку порушень протягом останнього року, понесуть сувору відповідальність, ту кримінальну відповідальність, яку ми з вами проголосували в минулому році в законодавстві. Друге. Ми захищаємо українських громадян від підробок. Ми бачимо, що є таке масове явище, коли підробляються договори оренди земельних паїв, коли людину, яка живе в селі, яка не знає деталей цього складного законодавства, дурять, фактично вона підписує один текст договору оренди землі, а потім з'являється інший текст, який абсолютно не є вигідним для селянина, і людину ганяють по колу, по судам, вона не отримує ані орендної плати, ані того врожаю, який вона повинна була отримати. І це явище, на жаль, набуло масового характеру протягом останніх десятиріч. Ми вводимо новацію, яка дає можливість власнику земельного паю визначити, що будь-які правочини, будь-які договори з цим земельним паєм, договори оренди землі будуть укладатися виключно у нотаріальній формі. Тоді він ставить таку галочку собі в реєстрі - і жоден реєстратор по всій країні не буде мати можливості зареєструвати в простій в письмовій формі зміни до договору оренди, якщо власник визначив, що він повинен бути тільки нотаріальним і тільки захищеним фактично законодавством про нотаріат. Ми так само прибираємо в законі маніпуляції щодо строків договору оренди землі. Ми прописуємо, що якщо власник земельного паю вирішив, що він надає землю на 3 роки, чи 5 років, чи на 10 років, то зразу в реєстрі вказується строк дії договору оренди землі. І коли договір оренди землі закінчується, в реєстрі припиняється реєстрація відповідного договору оренди землі, для того щоб потім не було маніпуляцій з цим селянином і щоб орендар не розповідав: ти хотів на 5 років, а потім ти передумав і зробив на 7 років договір оренди. І починається знову фактично порушення прав українського селянина. Третє. Ми в законі пропонуємо так само підвищувати кваліфікацію і вимоги до самих реєстраторів, які є співробітниками місцевих рад. Ми передбачаємо, що ті реєстратори, які ідуть на цю позицію, повинні навчатися і здавати іспит, щоб вони знали елементарне законодавство і ту відповідальність, яку вони будуть нести, якщо вони будуть вчиняти реєстраційну дію в порушення закону, аж до кримінальної відповідальності. Нагадаю, така відповідальність складає до 10 років тюрми за незаконну реєстрацію змін власника нерухомості чи бізнесу. Тому реєстратори повинні це знати, вчитися і нести всю відповідальність, якщо вони будуть порушувати фактично законодавство. Шосте. Ми прибираємо так само низку маніпулятивних норм, які стосувалися так званих старих обтяжень. В реєстрі обтяжень є обтяження, які десятирічної давнини, старі кримінальні справи, різного року ухвали суддів, які фактично обмежують власника, наприклад, був випадок: жіночка, яка має квартиру в місті Києві однокімнатну, виявилось, що ще в 2004 році в рамках якоїсь кримінальної справи, до якої вона не має жодного стосунку, був накладений арешт слідчим. Ця кримінальна справа була закрита, слідчий звільнився, прокурор звільнився, а людина до сих пір не може зняти обтяження на свою законну власність по закінченню 15 років після порушення кримінальної справи. Тому ми передбачаємо норму, яка говорить, що обтяження, старі обтяження, строк, яких більше 7 років, якщо по ним орган, який наклав це обтяження, не вживає жодних заходів щодо продовження або підтвердження легітимності такого обтяження чи арешту, вони виключаються з відповідного реєстру обтяжень. Ми так само даємо додаткові інструменти захисту прав власності на корпоративні права, на права в товариствах з обмеженою відповідальністю для того, щоб унеможливити позбавлення прав власників, особливо власників маленьких часток в товариствах через певні маніпуляції з боку рейдерів. Ці всі ініціативи були прописані в даному законопроекті і я переконаний, що український парламент має можливість об'єднатися і ще до кінця поточного року схвалити цей законопроект як закон в цілому. Він точно принесе додатковий позитив з точки зору захисту права власності і захисту інтересів і бізнесу і українських громадян. А ті соціальні ініціативи, які стосуються 7 мільйонів українців, що проживають в сільській місцевості і не мають доступу до нотаріальних послуг, до послуг державних нотаріусів в першу чергу, вони дадуть величезний ефект, в тому числі і ефект щодо розвитку цих регіонів. Тому що, якщо в регіоні є спроможна об'єднана громада, якщо в регіоні є і нотаріус, і відповідний сервісний центр, то в цьому регіоні є життя: в ньому можна будувати і школу, і дитячий садок, і відповідний заклад охорони здоров'я, і тоді туди повертаються й люди. Наше з вами завдання: мотивувати українців, щоб вони жили в Україні, щоб вони не виїжджали і щоб держава забезпечувала максимально комфортні і доступні сервіси саме в Україні. Тому дуже прошу вас на наступному пленарному тижні об'єднатися і проголосувати за цей законопроект. Ми як Міністерство юстиції є абсолютними партнерами і я гарантую, що закон будеімплементований в частині повноважень Міністерства юстиції і уряду найближчим фактично місяцем після його прийняття.

Отже, зараз я прошу провести запис запитань від фракцій і груп. Хто має намір дати запитання, прошу взяти участь у реєстрації і в записі. Прошу провести запис, будь ласка.

Дякую. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". Я хочу звернутися до пана міністра юстиції Павла Петренка. Я розумію важливість цього законопроекту. На жаль, на мій погляд і це відверто, по-дружньому – ви дуже запустили роботу з нотаріусами. З одного боку, в нас нема сьогодні чіткої кодифікації і класифікації цих нотаріусів по регіонах: в одному регіоні їх велика кількість, в інших нема. По-друге, ви знаєте, я вам доповідала, що в Смілі і в Смільському районі Черкаської області, щоби попасти до державного нотаріусу, треба сім років запис, бо така норма була в законі, що державні нотаріуси не брали на практику людей. Нам треба дуже серйозно не просто зробити точечні якісь зміни, а повинна бути культура. І ще сигнал вам з Фастівського району. Я зустрічалась із підприємцями, просто показово або за хабарі лишили всіх приватних нотаріусів сьогодні можливості працювати, а тепер пропонують за гроші, приходьте через місяць…

Давайте не просто терміново приймати, а просто відпрацюємо так, щоб далі просто не переробляти. 10:31:06 ПЕТРЕНКО П.Д. Нагадаю, що проблема з державними нотаріусами складає вже 10 років. Колись зробили таку лібералізацію, коли допустили багато приватних нотаріусів до професії. Їх зараз 5 тисяч і вони в багатьох випадках без роботи. А державні нотаріуси мають такий самий статус як і приватні, але зарплата державного нотаріуса, навіть після того, як ми її підняли декілька разів, всього-на-всього 15 тисяч гривень. І державні нотаріуси фактично займаються соціальною функцією – це ті люди, які передпенсійного віку. Я щиро їм вдячний, тому що вони працюють фактично на ентузіазмі. Що ми пропонуємо в цьому законі? Ми пропонуємо в цьому законі спеціалістам, консультантам в державних нотаріальних конторах, тим людям, які працюють в місцевому самоврядуванні в цій сфері, прийти на позицію державного нотаріуса, відпрацювати 3 роки, обов’язково 3 роки в сільській місцевості, в сільській місцевості, вирішити цю соціальну проблему, яка є дуже болючою для людей. І потім вони можуть займатись приватним нотаріатом. Цю проблему створили колись отакою недолугою фактично дерегуляцією. Ми з вами точно її вирішимо. І кожен українець має право на доступ до нотаріальних послуг. Я переконаний, що ми згуртуємось в залі і проголосуємо за цей важливий законопроект. Дякую.

З метою покращення організації надання медичної допомоги розпочалось створення госпітальних округів. Є різні точки зору, скільки їх має бути. У свій час завдяки вам, вашому сприянню Львівщина отримала свій проект єдиного медичного простору і створення одного госпітального округу, бо цього хоче область, бо цього хоче медичний персонал. Ми мали виїзне засідання комітету на Харківщині. Що ми побачили? На Харківщині є рішення сесії міської ради Харкова, обласної ради, районних рад, медичної громадськості і саме основне – бажання обласної державної адміністрації працювати у форматі єдиного медичного простору, а точніше, один госпітальний округ. Ці всі документи передані в Міністерство охорони здоров’я, і вони з 1 вересня там лежать. Ні слуху, ні духу. В мене до вас, наголошую, прохання. Викличте обласну адміністрацію, візьміть під свій контроль. Ці люди зроблять це все, тому що вони хочуть це зробити і вони будуть це робити. Дякую.

Я доручу підняти всі документи, які були направлені обласною державною адміністрацією Харківської області, і ми це розглянемо. У разі відсутності будь-яких перешкод, зрозуміло, що такі ініціативи треба підтримувати. Але я для того, щоб дати предметну відповідь, маю подивитись на самі матеріали. Тому зафіксовано, і дам доручення. Дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. КорчинськаОксана Анатоліївна. Вітаю. Слава Ісусу Христу! Питання до Прем'єр-міністра. Володимире Борисовичу, яким чином ми зможемо з вами переоснастити нашу армію, допомогти фронту, якщо все ж таки Закон України "Про національну безпеку", де на оборонний комплекс ми повинні були виділити з вами бюджетом не менше 3 бюджетом України з 2019 року порушений? У нас менше 3 відсотків на оборонний комплекс. І яким чином ми зможемо добудувати з вами "Охматдит" в цьому році, якщо від потреби на добудову "Охматдиту" виділено рівно 45 Дякую за ваше запитання. Насправді відповідно до національного законодавства в цьому році в цьому бюджеті, який був ухвалений

Що стосується перерозподілу всередині, то відповідно до національного законодавства уряд не здійснює цей розподіл. Розподіл здійснює Рада національної безпеки і оборони. І так і відбулось і в цей раз. Але загальна сума достатня. Ми постійно працюємо над тим, щоб знаходити резерви на збільшення фінансування Збройних Сил України, зокрема все, що стосується матеріально-технічного забезпечення і переозброєння. Дякую.

Дякую, Андрій Володимирович. І те, що стосується лікарні "Охматдит". Ви знаєте, що для нашого уряду, для мене особисто це є дуже важливий проект, яким ми займаємося і в принципі вивели його з руїн вже в нормальний заклад. На цей рік ми передбачили на будівництво ще 1 мільярд ресурсів, ефективне використання і будемо бачити, яка нам потрібна ще буде сума, щоб зробити перерозподіл капітальних видатків, для того щоб завершити це Дякую за ваше запитання. Шановні Володимире Борисовичу і Геннадію Григоровичу, до вас в першу чергу звертаюсь, хоча це питання і для інших членів уряду. Мова йде про продовження або, точніше, сьогодні концентрацію зусиль по завершенню реформи децентралізації. Безперечно, це одна з найбільш успішних реформ, це визнають всі, в тому числі наші опоненти. Водночас на місцях зараз, в районах складається така ситуація, що ті громади, які не встигли об'єднатися або ще далекі від цього, залишаються в дуже невигідній ситуації з точки зору розвитку своїх територій, відсутності матеріально-технічних ресурсів і таке інше. Чи не вважаєте ви, що, все ж, потрібно наступний рік сконцентруватись на тому, щоб завершити об'єднання громад в любий спосіб і вийти на 20-й рік, на початок його, і вже з підготовленоюадмінтериторіальною реформою і всіма іншими компонентами? Дякую за ваше запитання. Насправді, реформа децентралізації, яку ми проводимо, вона є достатньо успішною, і ми бачимо сьогодні дуже позитивні практики. за 4, а скоро вже буде 5 років, цієї реформи, ми побачили, що система і фінансування, і повноважень змінилася, і ми почали реально розвивати місцеве самоврядування. Якщо хтось говорить, що це не так, він або лукавить або взагалі в цьому нічого не розуміє. Тому що можливо подивитись сьогодні на місцеве самоврядування, яке отримало набагато більше ресурсів, ніж це було будь-коли, говорю про це як практик. Єдине, що іноді свою безгосподарність можуть приховувати за недостатньою децентралізацією, але по суті це не так. Тому що більшість мерів України, яких обирають, вони є достатньо професійними, якісними і там є результат. А там, де тільки одні слова і балачки, то вони просто не використовують інструменти децентралізації для успіху. Так от, базова позиція полягає в тому, щоби реформу проводити і створювати громади спроможні. от процес сам об'єднання, який ми розпочали відповідно до Концепції, яку затвердили 1 квітня 2014 року, якраз і полягає в тому, що ми маємо створити спроможні громади, наділити їх повноваженнями і забезпечити їх ресурсами. Є думка про те, і експертне середовище говорить про те, що треба завершувати об'єднання на новій основі, проводити відповідні вибори і таким чином всі українські громади стануть спроможними. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід. Але цей підхід треба робити дуже виважено з одного боку, з іншого якісними дискусіями. Окремо хочу сказати, що я створив нещодавно робочу групу з експертів представників уряду для того, щоб оновити концепцію і план дій, яка була затверджена в 2014 році, в тому числі ми торкнемося і цього питання. І врешті-решт нам потрібно виходити на зміни до Конституції України, де визначати повноцінне і повсюдне місцеве самоврядування з повноваженнями і відповідальністю, в тому числі на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте І, будь ласка, ще доповнить ГеннадійЗубко – віце-прем'єр профільний, будь ласка. 10:40:26 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати, Прем'єр-міністр говорив про стратегічні речі, я би хотів сказати про конкретні тактичні і практичні завдання, які зараз є. Сьогодні є в парламенті зареєстрований закон 8051: про засади адміністративного і територіального устрою. Цей закон абсолютно відкриває нові можливості. По-перше, виводить нас з радянщини, в якій ми до сих пір знаходимося щодо територіального устрою. І ви знаєте, що до сих пір ми практично діє Указ Президії Верховної Ради 1982 року радянської… Української РСР. Зараз нам потрібно підійти по-новому, подивитися наадмінтериторіальний устрій, визнати, в першу чергу, базовим рівнем громаду, таким чином рухатися до того, щоб прибрати конфлікт, який сьогодні є на рівні райдержадміністрацій і практично тими ОТГ, які утворені в межах району: або одна, або декілька, і практично десь гальмується розвиток і об'єднання громад. Абсолютно правильне запитання щодо "Горизонту 2020". Ми маємо конкретний горизонт і локальні вибори у 2020 році. Ми хочемо отримати єдину територіальну основу, яка б дала б не "різношерстні" вибори: де сільського голову, де селищного голову, а де голову об'єднаної територіальної громади або міста. Нам потрібно зробити, щоб ми закінчили на одному базовому рівні. З іншого боку, скажу, якщо ми не зробимо рішучих кроків, ми втратимо ще 5 років для країни. Чому? Тому що наступного року нам будуть розказувати, що не треба йти на вибори, тому що є в 2020 році чергові вибори, а потім ми знову введемо країну у наступні 5 років, де ми будемо знову мати сільських голів, які не мають повноважень, людей, які дискриміновані на цій території, українці, які не можуть впливати на свій бюджет, розвиток і на своє майбутнє. Тому я в першу чергу звертаюся і до Верховної Ради, і прошу Голову Верховної Ради. Закон пройшов вже, так би мовити, опрацювання в комітеті, проголосований до включення до порядку денного, і нам потрібно рухатися вперед, ну, і ті стратегічні речі, які стосуються зміни до Конституції Україні, і саме головне… Дякую вам. Ви знаєте, я весь час з великою підтримкою і весь час відповідально до всіх законопроектів, які стосуються розвитку місцевого самоврядування, але вважаю, що не тільки цей один закон вирішить цю проблему. Нам справді треба, я цілковито згоден, нам треба розробити комплекс заходів, щоб ми мали який етап, на якому маємо всі заповнити і завершити територіальні громади. Бо я, знаючи по своєму досвіду, є деякі громади, що якщо їм не сказати і не показати горизонт, і не показати горизонт, вони ніколи не приймуть рішення, воно може бути і 5 років, і 10. Якщо їм сказати, що є термін, якщо не буде проведено добровільного об'єднання, буде запропонована система і межі, які пропонує держава, і у них є вибір: або самостійно прийняти рішення, або прийняти той розподіл, який дає держава, це набагато пришвидшить процес у багатьох громадах. Я думаю, це має бути здійснений комплекс заходів. Ми в парламенті будемо підтримувати ініціативу уряду, але це також має бути, окрім цього закону, ще комплекс заходів. Я думаю в тому усі зацікавлені, усі фракції, незалежно від того чи вони є в опозиції, чи вони є в коаліції. І я впевнений, ми це зможемо зробити і підготувати цей комплекс заходів. Від "Народного фронту" Береза Юрій Миколайович.

Шановні друзі, сьогодні ми прийняли найважливіший закон для нашої держави – закон, що стосується стабільності та майбутності нашої держави України. бюджет – це бюджет, який дає можливість зробити те, що необхідно для нашої держави. Само собою 5 відсотків, які виділяються на Збройні Сили України,особенно на національну безпеку та оборону України, ми розуміємо, це замало, тому що йде війна. І ця війна вона йде з кожним разом з кожним днем все більше й більше, вона йде не тільки на нашу державу, а на на всю Європу… Україну… на Європу та нашу державу Україну. Тому я хочу звернутися до вас, пане Прем'єр-міністре України,особенно, що стосується Міністерства оборони України по поводу харчування особового складу, а іменно такої категорії як САВКА І.І. … який на даний час, будемо говорити, в пункті постійної дислокації не має права згідно чинного законодавства харчуватися. Тому ми повинні зробити все можливе для того, щоби офіцери еліта нашої держави України була достойною, будемо говорити своєї держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Розумію, це був виступ, а не запитання. І тому, колеги, я надаю наступне слово для виступу…

я звертаюсь не як сьогодні народний депутат, а я звертаюсь від усієї громади Луганської області, не просто Шахов, а реально зі зверненням сотень тисяч людей, які сьогодні страждають від банди депутатів, які сидять в Сєвєродонецькій міській раді, грабують місто, з усіх політичних сил "Опозиційний блок", Радикальна партія, БЮТ, БПП, які три рази захоплювали владу, вбили депутата нашого колегу - громадського діяча Самарського. І сьогодні ситуація вкрай важлива. 60 кримінальних проваджень було порушено за рік, жодне не розслідувано. Останнє, буквально три дні тому, депутати вирішили знову захопити владу – не получилося. Я звертаюся до вас, щоб ви дали доручення сьогодні Міністерству внутрішніх справ, бо прокуратура не впоралася з цим завданням, …поставити на контроль ці справи. Доведено місто до колапсу. І вони хотіли зробити і списати навіть і на Кабмін те, що могли б заморозити повністю місто. Це гарно, що втрутивсяв.о. губернатора Філь і включили буквально газ. Вони хотіли повністю зупинити СТКЕ, і втрутився мер, замінив там голову СТКЕ, цього підприємства, і запустили тепло, пусть невчасно, але запустили. Тому, будь ласка, всі справи, які…

ВікторіяВойціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". У мене питання до вельмишановного пана Гройсмана і пані Оксани Маркарової щодо "теплих кредитів". Ще на початку осені, Володимир Борисович, ви обіцяли виділити додаткових 100 мільйонів на програми "теплі кредити" так і незапущеного фонду енергоефективності. Щоб ми розуміли, це невеликі гроші, але для тисячі сімей в Україні це реальна можливість зменшити в своїй платіжці витрати на комунальні послуги. Сьогодні у нас з вами 23 вже листопада, до 30 листопада ОСББ мають подати відповідні документи, які би засвідчили виконання робіт по тим проектам, які вони запустили. Грошей, з того, що ми розуміємо, все ще не було І в мене дуже просте питання: коли вони будуть виділені? Це перше витання. А друге питання стосується фонду енергоефективності. Коли він нарешті запрацює, можете, будь ласка, сказати чітко, коли очікувати українцям і ОСББ, що цей фонд повноцінно запрацює в наступному році? Дякую.

в листопаді місяці це питання додаткового фінансування буде вирішено, до 1 грудня воно точно буде вирішено, тут немає жодних сумнівів. Що стосується Державного фонду по енергоефективності, ви знаєте, що там є достатньо прозора і за часом ємна процедура

Насправді ми бачимо величезний потенціал в робі цього фонду, оскільки будемо мати, ну, я думаю, що ми зможемозакумулювати з міжнародними партнерами місцевий ресурс. в тому числі і місцевих бюджетів, це буде, там, порядка 10 мільярдів і більше, які будуть доступні для заходів з енергоефективності для всієї країни. Тому вже з наступного року буде зовсім інший інструмент, більш ефективний. Я хотів би повідомити, що закон,закон, який прийнятий саме Верховною Радою щодо фонду енергоефективності, – це частина виконання 27 директиви. Питання прозорості і витримання всіх процедур для нас є дуже важливим. Зараз закінчений конкурс на незалежних представників в Наглядовій раді. один представник з Польщі, так, і стала наша Юлія Саботюк, яка займалася... голова ОСББ дуже довгий час, яка має центр енергоефективності, великий досвід у впровадженні таких проектів. Зараз ми урядом також спрямовуємо двох представників до Наглядової ради, і головне, чекаємо представника від Європейського Союзу. Також зараз ми закінчимо підготовку, і практично угода другого траншу надання вМультидонорський фонд 50 мільйонів євро для України для фінансування проектів фактично ми маємо отримати до кінця року. І ще одне повідомлення. До того, як запрацює фонд, ми розраховуємо, що це відбудеться до кінця першого кварталу, ми зараз пропрацьовуємо питання, щоб запустити перші 10 пілотних проектів разом з Мультидонорським фондом вже по процедурі фонду і для того, щоб ми подивилися, як працює процедура і як працює проект, і яким чином ОСББ практично пройдуть ту маршрутну карту, яка є не досить простою, але повинна бути досить ефективною. Ну і друге питання, яке для нас також є важливим, щобМультидонорський фонд працював разом з Фондом енергоефективності і кошти з'являлися не в бюджеті України, а саме на рахунку клієнтів. І тому от зараз ми відпрацювали всі процедури, є готовий операційний посібник, який повинен включитися в роботу в першому кварталі. Ну, і я би хотів би попросити всіх голів ОСББ не зупинятися. Кошти на сьогоднішній день виділені урядом ще на теплокредити. Ми заклали на теплокредити, і поки запуститься фонд, теплокредити будуть співфінансувати проекти по ОСББ. Ну цільовий клієнт фонду – це ОСББ, і сьогодні вже велика кількість людей готується до цього процесу. Дякую. дякую, колеги. Завершились запитання від фракцій і груп. Зараз я прошу провести запис тих, хто хоче задати запитання від народних депутатів. Прошу провести запис, 20 хвилин від народних депутатів, будь ласка.

доброго дня! По Житомирській області є проблема з виділенням земельнихучастків, які надаються згідно чинного законодавства Держгеокадастром Житомирщини. Буквально 5 днів назад до мене підійшло десь біля 10 матерів і кажуть, що півтора року вони подають документи і їм постійно відписка йде, то межа не така, то погодження не таке. Я вас прошу допомогти в цьому питанні, щоб вони отримали ці земельні ділянки. Дякую. 10:53:27 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваше запитання. Я дам доручення відповідно Держгеокадастру, щоб вони розглянули ваше звернення відповідно до вимог чинного законодавства. Дякую.

адже там передбачені всі наші пропозиції: це і продовження традицій, які були закладені урядом Арсенія Яценюка щодо фінансування національної безпеки і оборони на рівні 5 відсотків валового внутрішнього продукту, це і продовження тих реформ, які були започатковані у 2014 році, це і продовження децентралізації. Скажіть, будь ласка, в наступному році також передбачені гроші інфраструктурної субвенції, ми підтримуємо ті громади, які об'єдналися. Що буде робити уряд з тими районами, де очільники виконавчої гілки влади чинять спротив об'єднанню, де жодним чином не були об'єднані жодні ОТГ? І я знаю, що була ваша ініціатива щодо кадрових змін в цих районах. Як ми будемо продовжувати децентралізацію в тих районах, в яких чиниться спротив… Дякую, Максиме Юрійовичу. Перш за все я ще раз хотів би подякувати за підтримку проекту бюджету на 2019 рік. Ми насправді його прийняли чи не вперше 23 листопада. Так би було кожен день. І я от подивився, що ми фактично з першої… з першого року каденції цього парламенту і урядів ми затверджували всі бюджети на всі роки. І це теж є певною ознакою стабільності. Хто би що не казав, хто би як не говорив, але відсутність бюджету – це така мутна вода, на якій можна зварити все, що завгодно. там же є прозорі цифри. Оці от балачки іноді, коли я чую з трибуни там, то не так, і це не сяк, я розумію, що це просто… ну, знаєте, просто болтовня. І я не встиг, ми не встигли проголосувати бюджет до другого читання, ми ще не встигли внести його в парламент, як вже я

бюджетним комітетом. Тому що "надуті" видатки, які не підкріплені доходами, це теж надзвичайно серйозна проблема, але не всі це розуміють. Тому бюджет є реалістичним, збалансованим, і це є гарна ознака стабільності в 2019 році, навіть не дивлячись на те, що ми маємо величезний виклик, я ще раз наголошую на цьому це погашення боргів минулих періодів. Це фактично розплата за помилки минулого, по великому рахунку. І коли я чую про те, що говорять про те, що ми отримуємо там кредити МВФ, та послухайте, мені не потрібні ці кредити, в нас економіка почала зростати, ми можемо самі собі давати раду. Але коли ми маємо повернути те, що брали там 3, 5, 10, ну, не 3, а до 2014 року, то це вже то це вже є серйозний виклик. І тому ми маємо знаходити можливості виходити на ринки, перепозичати і так далі, бюджет повністю передбачив витрати на безпеку і оборону, ми про це вже говорили, децентралізація повністю плюс 41 мільярд до місцевих бюджетів, освіта, медицина, спорт, інфраструктура, українські дороги, 55 мільярдів, із них 17 мільярдів на місцеві дороги, плюс підтримка Державний фонд регіонального розвитку, соціально-економічного розвитку, підтримка ОТГ. Тобто це всі ті напрямки, деякі, які я сьогодні називаю, які будуть підтримані цим бюджетом, в тому числі українська культура, українське кіно і багато інших речей. Що стосується об’єднаних територіальних громад. Я звернувся до парламенту і попросив депутатів з округів дати цю інформацію уряду, і ми поставимо питання про їхнє звільнення. 99 районів сьогодні є в країні, по яким ще не створено жодної об’єднаної територіальної громади. І на минулому чи позаминулому засіданні уряду я дав доручення подати кандидатури таких "нерадивих" голів райадміністрацій, які не здатні зробити систему ефективною, яка би дала людям зовсім іншу якість життя. Тому, будь ласка, вносьте пропозиції, ми відразу будемо звертатися до Президента, щоб таких керівників звільняти. Розуміння Президента в цьому питанні є. Так що дякую. Доброго ранку. Курило Віталій, 113 виборчий округ, Луганщина. Шановний Володимире Борисовичу! В Луганській області найбільша проблема – це енергетика і інфраструктура. Одне з таких дуже гострих питань – це залізниця, яка зв'язує область, але яка не має зв'язку з залізницями України, тому що вона відрізана з одного боку кордоном з Росією, а з другого боку Луганськом. Там 40 кілометрів необхідно побудувати для того, щоб об'єднати цю залізницю. Вона має велике військово-стратегічне значення, вона має економічне значення. Це поставка вугілля на Луганську ГРЕС, це біля 10 елеваторів, які заразбездіють фактично, це дороги, це інфраструктура. Я прошу вас, дайте доручення, щоб цим питанням активно зайнялисьМінінфраструктури, зайнялись… …зайнялась "Укрзалізниця" і Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. Дякую. 11:00:06 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, вельмишановний Віталію Семеновичу. Я дам доручення міністру інфраструктури спільно з вами опрацювати можливості вирішення цієї інфраструктурної проблеми. Дякую.

2 роки ми досить спільно, досить гарно співпрацюємо, але знову-таки повернуся до одного моменту, що стосується доріг наСічеславщині. У нас є дві дороги, за які я до вас звертався. Це М-04, дорога, по суті, життя для української армії, по цій дорозі ідуть боєприпаси. І конкретно це дільниця, де починається кордон Дніпропетровської області і практично до міста Дніпра. Воно там, дорожнє покриття, відсутнє. І ще один автошлях – це Т 0419 і Т 0434 (П'ятихатки -Ордо-Василівка, Ордо-Василівка - Кривий Ріг). Для західної частини Дніпропетровської області це "дорога життя", це дорога до пологового будинку в місті Кривий Ріг, куди звозять всіх

міністра інфраструктури. Він написав мені (там 10 було відписок): "Інформую, що "Укравтодор" розгляне в 2019 році питання включення зазначені у вашому запиті ділянки автомобільних доріг до виробничих планів". Ви знаєте, якщо ми будемо чекати, ну, багато жителівП'ятихатщини, Софіївщини просто втратять життя із-за цієї дороги. Хто буде відповідати? насправді демонструє один з найкращих показників по Україні з будівництва доріг. І я радий, що не тільки завершено було цього року "Дніпро-Запоріжжя", але й активно будується магістраль, яка поєднає Дніпро з Києвом. Щодо цих доріг, які ви зазначили, так, вони є дійсно в планах на наступний рік. Завдяки вашому успішному голосуванню сьогодні зранку, ми постараємося максимально їх втілити в життя. Щодо доріг, так званих "тешок". Ми просимо підтримки залу щодо передачі цих доріг на баланс областей, бо насправді в "Укравтодору" немає ресурсу на їх ремонти. Маємо про це теж відверто говорити. Дякую.

Володимире Борисовичу, ну, я представляю сільськогосподарські райони, і я скажу, як вони критикувалися з цього залу, що б не говорили опоненти, я скажу, що програма на сільське господарство діє і гроші, які закладені в бюджет, вони спрацьовують. Іде повернення за утримання корів, за народження телят, за капітальне будівництво ферм – це вже добре. Але я хочу згадати питання не в тому, щоб похвалити уряд, а хочу сказати, що все-таки закінчується рік і залишається місяць і небагато днів цих, але разом з тим я хотів би, щоб все-такиМінагрополітики, Кабінет Міністрів проконтролювали, щоб отримали кошти за обладнання тваринницьких ферм, щоб можна було все зробити, щоб в цьому році могли всі отримати – і це буде надія нашого бюджету на 2019 рік. Дякую. Дуже дякую, пане Іване, за ваше запитання. Насправді, ми тільки розпочали ці програми: підтримку на корів, на молочне стадо, на будівництво ферм – це ж тільки в цьому році ми розпочали. Тому цей потрібен процес, коли всі процедури будуть вдосконалені і на повну потужність запрацює програма. Ми так починали все. Ми починали так "Доступні ліки", те ж саме згадайте, ми їх тільки запускали – всі тут, ну наші опоненти намагались сказати: "Ось все не працює, це не так" і так далі. Вже всі мовчать, тому що фактично програма почала працювати і набирати обертів. Так буде і з цим. Тобто і підтримка на будівництво ферм, і підтримка на фермерства для і мінеральних добрив, і насінного матеріалу, і по тваринництву та ж сама підтримка, підтримка на виробництво української сільгосптехніки і так далі, і так далі. Це все буде працювати. Все те, що в цьому році буде оформлено, зроблено по всьому спектру, будуть профінансовані видатки на 100%. Ми не бачимо тут жодних загроз. А в бюджеті, який ми ухвалили з вами на 2019 рік, всі ці програми продовжені. Тому я маю надію, що покриття буде набагато ширше. Зараз вже майже 6 тисяч підприємств агропромислових отримали таку підтримку системну. Із них 2 850, приблизно, це підприємства фермерські. І ми вже маємо десь 104 тисячі особистих господарств, які теж отримують підтримку по тваринництву. Тобто це для нас теж є дуже важливим пріоритетом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. ДраюкСергій передає слово для запитання МиколіФедоруку. Включить мікрофон, будь ласка. Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду, я, мабуть, не помилюся, якщо скажу про те, що ще не було жодного прийнятого Державного або місцевого бюджету за всю історію і незалежної України, який би задовольняв всіх. Так що прийнятий сьогодні бюджет, він… Абсолютно згоден з тим, що він продемонстрував і стабільність, і розвиток нашої держави. І у мене є не питання, а пропозиція, Андрію Володимировичу, до вас і до уряду: враховуючи те, що 7 грудня, наступного пленарного тижня, у нас День місцевого самоврядування, пропозиція: зробити один із днів цього пленарного тижня Днем місцевого самоврядування і розглянути проекти Законів проадмінтерустрій, основи, і багато інших, які треба розглянути, в тому числі, можливо, подумати над тим, щоб передати функції затвердження планів об'єднання, перспективних планів уряду без лишніх… 30 секунд, будь ласка. ФЕДОРУК М.Т. …щоб без лишніх "тормозів", які тормозять на місцевому рівні. У нас є деякі області, які взагалі не розглянули і не затвердили перспективного плану. Дякую. Гарно було сказано: "щоб обійти "тормозів", які тормозять", – це правильно. Шановний Миколо Трохимовичу, я повністю підтримую вашу ідею. І будемо просити вельмишановного пана Голову Верховної Ради України зробити блок місцевого самоврядування. Зараз ми фактично, коли ми прийняли бюджет, ми можемо більше приділити уваги саме таким системним значущим законам, і якщо буде на те ваша воля, підтримана Головою парламенту, я думаю, що ми можемо на наступному пленарному тижні дійсно визначити де ми могли б розглянути питання по децентралізації, місцевому самоврядуванню, забезпечити підтримку цих ініціатив і продовження і удосконалення реформ. По планах, безумовно, якщо це буде передано уряду, то ми тоді уникнемо от впливу не професійного, а просто чи політичного, чи безглуздого впливу на реформу місцевого самоврядування шляхом її зупинки просто. Тому що, коли… Я взагалі не розумію, коли люди прийняли рішення об'єднатися, коли люди прийняли рішення створити спроможну громаду, коли у них виросте бюджет в 3-4 рази, і потім сидить якийсь чиновник в якомусь районі і, розуміючи про те, що це під його кріслом там щось починає хитатися, він починає все це блокувати просто. Я вважаю, що ми маємо захистити людей, які мають право об'єднувати і бути успішними. Дякую. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Я звертаюся до Володимира Борисовича. Володимире Борисовичу, у зв'язку з тим, що існує інсайдерська інформація про те, що Уляна Супрун хоче долучитися до рядів "Опозиційного блоку", я вас вже сьогодні нею мордувати не буду, а задам запитання по суті. Ми з нею вияснимо питання у себе на політраді. А вам, прошу, таку інформацію даю. Під час виїзного засідання на Харківщині ми стикнулися з такою ситуацією. Вони обслуговують людей з тимчасово переміщених осіб і тих людей, які проживають на підконтрольних територіях. Додаткових коштів на Харківщину не виділяють, і ті всі лікування відбуваються за рахунок, будемо говорити так, жителів Харківщини. Особливе навантаження падає на перинатальний центр, там народжують жінки з ускладненнями, з патологіями – це дуже дороговартісні речі. Компенсацію, яку вони отримали, це є 30 мільйонів, а по підрахунках це треба порядку десь 170-180 мільйонів.

Принагідно скажу, що з 2,5 тисяч пологів десь до 300 пологів це є люди, які скеровуються з підконтрольної Україні території Донеччини і Луганщини. Крім того, по стаціонарах районного, міського, обласного рівня ці люди безвідмовно отримують повноцінну допомогу. Скажіть, будь ласка, як уряд буде допомагати Харківщині з… Дякую за ваше запитання. Ми запросимо інформацію додаткову у Харківську ОДА для того, щоби зрозуміти реальні розрахунки, тому що фактично формули, які запроваджені по всій країні, вони є достатніми.

Якщовстигнеться і буде ще час, я дам наступному. Але… Якщо буде коротке питання, коротка відповідь, можливо, ще один встигне. Будь ласка,Дехтярчук Олександр Володимирович. ОлександрДехтярчук, 154-й Дубенський виборчий округ. Володимире Борисовичу, свого часу у вас була дуже гарна ініціатива - посилити відповідальність на дорогах за перевантаж вантажів як перевізника, так і власника вантажу. На жаль, ця ініціатива не була реалізована. І маємо на практиці відновлені дороги, але от маю звернення від Демидівської об'єднаної громади, Млинівської громади, про те, що дороги масово руйнуються, іде вивіз цукрового буряка зараз

для того, щоби прийняти нормативний документ, нам потрібна буде підтримка парламенту. Тому… І ми розраховуємо, що у нас буде день інфраструктури теж в парламенті, ще до Нового року, і ми б змогли в тому числі і це питання розглянути. Тому я доручаю зараз міністру інфраструктури підготувати коротенький проект закону на виконання цієї ініціативи. Якщо буде ваша підтримка, ми це з задоволенням зробимо зараз перед наступним сезоном інтенсивного руху вантажного транспорту. Дякую. Так, залишається одна хвилина, і тому я для останнього, заключного запитання передаю…Дроздик Олександр Валентинович

в рідному місті, в Богуславі, я вам ще раз хотів за це подякувати. Але в нас склалась така ситуація, я до вас уже з цим питанням звертався, Богуславський район, недалеко знаходиться Кагарлицький район: місцеві органи влади піднімають тариф на теплоносії. Однією з причин, чому вони це роблять, тому що люди йдуть за субсидією, ми з бюджету платимо субсидію, ця субсидія йде просто місцевим чиновникам в кишеню. При цьому вони користуються альтернативними носіями по опаленню, газ майже не використовують. Тому у мене велике прохання по можливості максимально, що потрібно, скажіть, я зроблю, звернення громадян чи ще щось, але зараз я б хотів, щоб це було як звернення: чи можливо провести по цим двом районам

Але також є дуже важливою і технологія виробництва тепла, втрати, чи вони є, чи їх немає, нормативні, понаднормативні, і взагалі весь процес енергоефективності. Чому я іноді так різко реагую, коли фонтанчики будують для того, щоб людям замилити очі, а, там, питання утеплення будинків, будівництво нових котелень, альтернативних котелень, будівництво індивідуальних теплових пунктів, щоб людям було комфортно і тепло, а не так як, коли у нас на вулиці тепло - в кімнатах жара, а коли на вулиці холодно навпаки. Тому я хотів би підкреслити, що тут відповідальність місцевої влади є дуже високою, хто би що сьогодні не сказав. Тому що котельні належать місцевій владі, інвестиції, які вони можуть туди направляти, це місцева влада, а не державна. Ми можемо тільки допомагати через Державний фонд регіонального розвитку, наприклад, якщо якась міська громада чи просто громада хоче зробити модернізацію, ми можемо через механізм ДФРР підтримати цю ініціативу, але ініціатива має бути їхня. І тому ми рахували, що максимум, що може збільшитись ціна, це на 16 відсотків. Але ми знаємо, що є підвищення на більше: там 25, 30 відсотків. І це допускати просто неможливо, тому що це неадекватне підвищення, і ми це розуміємо. Тому по тим громадам, що ви сказали, беззаперечно, я звернусь в Національну комісію регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг для того, щоб вони допомогли нам провести цю перевірку. Якщо потрібно, будемо запускати і Державну аудитслужбу. Ми фіксуємо це як ваше звернення, і відповідно буде доручення на ваше зверненняПрем?єр-міністра України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, час для запитань від народних депутатів вичерпаний. Я хочу подякувати уряду, Прем'єр-міністру України – Володимиру БорисовичуГройсману за плідну і важливу дискусію. Колеги, ви готуйте день місцевого самоврядування закони, які могли б мати підтримку в залі, нема проблем їх поставити наступного тижня. Головне, щоб були проведені дискусії з усіма фракціями і щоб були готові голоси, які підтримають.